Слава Україні! Шановні народні депутати України, відповідно до прийнятої нами Постанови "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану" сьогодні ми продовжуємо нашої держави. Шановні колеги, у разі повітряної тривоги буде оголошено перерву в пленарному засіданні і ми всі маємо перейти до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Шановні народні депутати, за парламентською традицією пропоную розпочати роботу з виконання Державного Гімну України.

Шановні колеги, триває 33-й місяць, як Україна героїчно протистоїть повномасштабній загарбницькій навалі Російської Федерації. Російська держава-терорист щодня завдає злочинних ударів по мирних населених пунктах України, зокрема по житлових будинках, об'єктах критичної інфраструктури та пам'ятках архітектури. Вчора агресор завдав авіаційного удару по багатоповерхівці в Харкові. На жаль, є загиблі та порені, серед яких діти. Висловлюємо щирі співчуття всім рідним і близьким загиблих співвітчизників. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим. Поділяємо біль кожного українця від втрати близьких. Шановні колеги, і сьогодні ми були на прощанні з нашим колегою Олегом Макаровим. Ми провели його в останню путь. Тому, друзі, давайте схилімо голови у хвилині мовчання та вшануймо пам'ять всіх захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу і майбутнє. А також за Олега Макарова і інших мирних громадян, які загинули внаслідок російської агресії

Дякую. Прошу сідайте, шановні колеги. Шановні народні депутати, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України перед початком розгляду питань порядку денного я пропоную провести сигнальне голосування. Я нагадую, що необхідно одночасно утримувати сенсору кнопку та зелену кнопку "За" до появи результатів голосування на табло. Прошу взяти участь у сигнальному голосування. Шановні колеги, сигнальне голосування. Прошу голосувати.

Все, як завжди. Шановні колеги, шановні народні депутати, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. Переходимо до його розгляду. Я нагадую, шановні колеги, що ми знаходимося в розгляді проекту Закону про Державний бюджет. Продовжуємо розгляд проекту Закону про Державний бюджет України на 2025 рік (реєстраційний номер 12000) у першому читанні. Шановні друзі, ми розглянули всі відхилені головним комітетом пропозиції, на яких наполягали народні депутати. Шановні колеги, я прошу займати місяця. На Погоджувальні раді ми домовились надати слово до 3 хвилин представникам депутатських фракцій і груп, а також іншим особам, які висловили бажання поставити поправки на підтвердження. Тому я прошу представників депутатських фракцій і груп записатися на надання слова. Але ми ще окремо надамо Дмитру Олександровичу, оскільки від нього теж прийшла заява з великим переліком поправок.

Шановні колеги, ви сьогодні будете голосувати за бюджет. І коли мені там розповідають, що це ж лише перше читання, це не лише перше читання, це вже перше читання, де всі ваші правки відправили у смітник. Враховані буквально декілька правок, причому коли ми мені розповідають, що це бюджет воюючої країни, – це брехня, і ви це добре знаєте, і намагаються з вас поклеїти дурнів, і з українського народу поклеїти дурнів. Тому що цей бюджет не про армію. Тому що тут не піднімається зарплата для наших захисників. Тут знову всередині наступного року скажуть, що гроші завершилися, бо думали, що війна завершиться всередині 2025-го, так, як його верстали на 2024 рік. Потім мінімальна зарплата як була 20100, так і залишилася. Це не бюджет медицини, тому що немає збільшення зарплат нашим медикам. Це не бюджет майбутнього, тому що там немає того, що передбачають закони щодо виплат нашим вчителям, нашим педагогам, які вчать наших дітей, не дивлячись на все те, що відбувається в державі. І, на жаль, частину їх ми вже втратили, тому вони поїхали за кордон. Це законопроект про Державний бюджет – про піар, про піар Президента на наступний рік і підготовки до виборів. Це законопроект про бюджет для прокурорів, в якому збільшують зарплати прокурорам на 31,7 відсотка в цьому, в тому, що ви сьогодні будете голосувати. Та правка, яка вчора була проголосована, не забирає гроші у прокуратури, не забирає, вони залишаються там. І коли потім вас запитають, чому ви збільшили зарплати не військовим, а прокурорам, я хочу подивитися, що ви будете відповідати. Там зарплати Піщанської на 120 тисяч доларів. І коли вам в чатах пишуть і кажуть, що це неправда, то неправда те, що вам пишуть в чатах. Заплата 330 тисяч гривень на місяць. Помножте на 12 місяців, додайте допомогу – вийдете за 4 мільйони 300. Це і є 120 тисяч. Там є видатки на Офіс Президента, які також зростають. Там є забезпечення потреб таких, як Костін, який нічого не робив як Генеральний прокурор всередині держави, а лише займався політичним туризмом і їздив за межі нашої країни. Це все те в тому бюджеті, який вам знову будуть пропонувати проголосувати. Але потім тоді і беріть відповідальність на себе, тому що це не колективна, це персональна відповідальність: перед військовими, перед лікарями, перед вчителями, перед дітьми нашої країни, і перед її майбутнім. І такими голосуваннями ви це майбутнє знищуєте, так само, як і ворог. Дякую, шановний пане Голово. Ми вчора уже акцентували увагу на окремих підходах до аналізу бюджету: і у внутрішньому, і у зовнішньому контексті. Я звертав увагу на той факт, що ми маємо диспаритетний оборонний бюджет, що це надзвичайно негативно впливає на сектор національної безпеки і оборони, і рекомендували уряду, і Мінфіну зокрема, переглянути окремі параметри щодо збільшення сектору оборони. Далі, наступний момент, на який я хотів би звернути увагу. Це той факт, що наша група, подаючи поправки і пропозиції до першого читання, згенерувала

економічне рішення, яке, здавалось би, впливає тільки на вузьку фокус-групу, але, зрештою, це впливатиме в цілому на підняття економічної активності в країні і зростання валового внутрішнього продукту, що, безумовно, і відобразиться на конкурентоспроможності і сектору оборони, і країни в цілому. Тому комплекс таких пропозицій ми рекомендуємо Кабміну, який зараз буде доопрацьовувати до другого читання даний проект Закону про Державний бюджет, переглянути окремі положення і показники в соціальній сфері і підвищити ті мінімальні стандарти, які дозволять країні рухатись вперед. Також не можу не звернути увагу на той факт, що необхідно все-таки врахувати пропозиції по субсидіях, адже у нас відбулося зростання тарифу на електричну енергію у поточному році більш ніж суттєво, майже на 64 відсотки. І тому це вимагає збільшення також коштів на субсидії для того, щоб ці кошти також не вимивались з домогосподарств, а йшли на стимулювання товарів і послуг. Загалом зважаючи на прогнозний кумулятивний індекс споживчих цін на 28 відсотків упродовж наступних 3 років, тому як мінімум необхідно проіндексувати відповідні позначки мінімальних стандартів для того, щоб люди отримали хоча би той мінімальний базис, і наше споживання залишалося на попередньому рівні. повторити, що у нас сформувався небезпечний диспаритет в економіці, в бюджетній сфері по таких показниках, як чисельність населення. І зрештою це відображається на конкурентоспроможності і на оборонному потенціалі країни. Конкурувати в таких умовах на глобальному ринку – це заздалегідь програшна справа. Тому я пропоную все-таки переглянути і бюджетну модель, і економічну модель уряду для того, щоб не отримати в найближчій перспективі чергову історичну поразку. Дякую за увагу.

Шановні колеги, я звертаюсь зараз і до колег по парламенту, і до уряду, і особисто до пана Сергія, якого я дуже поважаю як професійну людину. Пане Сергію, ви знаєте про те, що і я, і велика кількість у цій залі колег, які саме повинні голосувати за всі документи, які ви зараз готуєте, які називаються бюджетом на наступний рік, ми всі, велика кількість є внутрішньо переміщеними особами ще з 14-го року, велика кількість 22-го року. У величезної кількості людей в цій залі є люди, родини, близькі люди, які сьогодні бідкаються по всій країні, залишаються без житла, без головної умови для людини, для її життя – це житло. Його немає у цих людей. Я хочу, щоб ви всі це зрозуміли. Немає у мільйонів людей. Це вже не просто 2014-2015 роки, це мільйони людей з Луганщини, з Донеччини, з Криму, з Херсонщини, з Харківської і з усіх областей. Я, безумовно, як внятна людина буду сьогодні голосувати за цей бюджет, але в наступний раз, коли буде фінальне голосування, я буду дивитися, що ви зробите за ці тижні до кінцевого його підготування, бюджету, що ви зробите для внутрішньо переміщених осіб. Пані Роксолано, послухайте також, будь ласка. Роксолано, я дуже вас прошу. Я зараз не за себе говорю, я зараз не лобіюю ніякий бізнес чи ще щось, я говорю зараз за мільйони людей. Я говорю зараз за правки, які відхилені, які подавала Олена Шуляк, щоб додати хоч трішки грошей в бюджет для єВідновлення, а не чекати, як ми чекаємо, дадут ли нам міжнародні партнери на єВідновлення, хоч якось показати і дати якісь кошти. Правка Вельможного Сергія, Сухова, також наших земляків з Луганщини, де ми говоримо про те, що подивіться, будь ласка, скільки грошей зараз виділяється на чиновників з військових адміністрацій релокованих. Ви розумієте це, що це потрібно, а люди цього не розуміють, ВПО, в яких ми забираємо 2-3 тисячі гривень на оренду житла. Вони не розуміють, що за 200 мільйонів закладено на дороги на Луганщині, яка на 97 відсотків на сьогодні тимчасово, я впевнений, але, на жаль, окупована. Ви знову зменшуєте суму на виплати людям, ці 2-3 тисячі гривень. Я вас дуже прошу, залиште хоча б, знайдіть можливість, я розумію, що це дуже важко, але ви професіонали, ви круті перемовники, я це відверто кажу, від душі, знайдіть можливість хоча б залишити цю суму на компенсації людям хоча б на рівні цього року. Дуже дякую. Шановні колеги, існує дві речі, які об'єднують українську націю, український народ, бо більше 90 відсотків українців підтримують дві речі. Річ перша – нашу перемогу і Збройні Сили, річ друга – це інтеграція до Європейського Союзу і НАТО. Я вчора казав, що кожен із нас просинається, дивлячись сайт DeepState. Вчора цей сайт уже після мого виступу в залі показав, що наші війська вимушені були залишити Селидове. основним повідомлення було Enlargement Report European Commission, Звіт по розширенню, який видає Європейська комісія. Маємо дві новини з цього звіту. Новина перша. Що високо оцінений потенціал парламенту. Ми маємо себе добре проявити. Новина погана. Зачитую дослівно. Європейська комісія вперше, звертаю вашу увагу, розкритикувала марафон "Єдині новини" в своєму звіті щорічною оцінкою країн-кандидатів на вступ в ЄС. В звіті ЄС викликало занепокоєння щодо об'єктивності телемарафону, нам це добре відомо, його фінансування з державного бюджету. Брюссель рекомендує відновити різноманітність медіа поступово, не чекаючи завершення війни. І це означає включити опозиційні телеканали. ЄС звернув увагу на діяльність телеканалу "Рада", де зафіксовано невисвітлення опозиційних поглядів, відсутність трансляцій засідань нашого парламенту (це ми від ЄС маємо чути?) з 22-го року. І зараз у нас нібито нічого не відбулося. Ми маємо забрати гроші на прокурорів, бюджет має бути військовим. Ми маємо забрати гроші з телемарафону. Ми маємо змінити функціонування каналу "Рада". Ми маємо скасувати розпорядження, які обмежують міжнародну парламентську діяльність. Це має бути бюджетом війни з воєнним спецфондом, з максимальною зарплатою військовим на фронті і з низкою пропозицій, які виклала "Європейська солідарність". Пане Голово, я прошу поставити на голосування поправку, яка підписана мною, Южаніною, яка забирає гроші в прокурорів, і прийняти бюджет з рекомендаціями, які ви почули. Дякую. Будь ласка, далі... Всі фракції виступили? Я перепрошую, Юлія Володимирівна, після цього Бакунець, після цього "Голос". "Голос", там Васильченко буде. Будь ласка, Юлія Володимирівна, Бакунець і Васильченко. Тимошенко, Бакунець, Васильченко. Шановні колеги, і після цього голосуємо бюджет. Будь ласка, я прошу народних депутатів вже займати свої місця. Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина". Якщо ви прагнете побудувати країну, в яку будуть повертатися сини і доньки, якщо ви прагнете побудувати країну, з якої будуть їхати тільки у відпустку, якщо ви прагнете побудувати країну, в якій не буде страху за майбутнє, вам треба зробити три речі: перше дати високу заробітну плату і пошану військовим, високу заробітну плану і пошану медикам, високу заробітну плату і пошану освітянам. Це сказала п'ятий Прем'єр-міністр Ізраїлю Голда Меїр. Я хочу у вас запитати, а ми що будуємо? Я би сюди ще додала, що країна має шанс на життя, яка не бросає своїх батьків з пенсією менше 3 тисячі гривень. А що в цьому бюджеті? У нас медики і освітяни вже, по суті, майже голодують, тому що їх заробітна плата нижче мінімального прожиткового рівня. Наші батьки, які отримують менше 3 тисяч гривень пенсію, сьогодні просто знаходяться в стані відчаю, вони собі не те, що ліки не можуть купити, не те, що полікуватися, вони не можуть вже вижити за це. Наші військові, які сьогодні вимушені собі купувати самі їжу, оснащення, одяг, які вимушені з своїх грошей, які вони заробляють на війні, там будучи, захищаючи країну, вимушені в тому числі купувати і частину свого озброєння. ви будуєте? Яку країну? Як ви можете приймати такий бюджет, в якому на фоні такої трагедії 133 мільярди перераховується Національному банку і назад не повертаються з державного бюджету, де недораховано 70 відсотків тіньової сфери по алкогольній галузі, нафтовій і плюс ще те, що стосується грального бізнесу, тютюну, алкоголю. У вас всього цього немає? Корупція, корупція, корупція і корупція. І горстка чиновників, які мають заробітні плати вище 100 тисяч гривень. Так що будує цей зал? І що будує цей уряд? Дорогі друзі, ми зробили все можливе як фракція "Батьківщина" для того, щоб подати чіткі зрозумілі збалансовані по доходах і видатках правки. Жодна правка не врахована. Але у всіх у вас є шанс, коли ви бачите, що переселенці на вулицях, а всі інші взагалі в загоні, не приймати сьогодні бюджет. Сьогодні Хелловін. Не приймайте бюджет. Будь ласка, Бакунець Павло Андрійович, група "Довіра". І після цього ще буде "Голос", Васильченко, і голосуємо. Я прошу народних депутатів запрошувати до зали. Будь ласка. Шановний пане Голово, пане міністре, звичайно, що розглядаючи фінансовий документ на наступний рік, потрібно шукати баланс. І сьогодні в своєму виступі я хотів би звернутися до уряду, до профільного міністерства, котре сьогодні присутнє, аби в доопрацюванні цього бюджету все ж таки звернули увагу на три категорії наших українців. Це насамперед на наших захисників, тому що потрібно хоча б чимось мотивувати тих людей, котрі сьогодні важко тримають фронт, на наших медиків і, звичайно, на наших освітян, вчителів, яких дальше залишили з такою самою зарплатою як і цього року, подекуди ще й меншою. Тому я закликаю, і є відповідна правка, аби збільшити субвенцію і збільшити заробітну плату хоча б на кілька тисяч гривень вчителю з вами обіцяних кілька тисяч доларів. Це вкрай важливо. Неможливо інакше прожити буде наступний рік людям. Що робити нашим дідусям з бабусями, про них взагалі немовби забули, коли розглядають бюджет. Мінімальна заробітна плата є сьогодні більшою ніж цей мізер, котрий отримує кожний пенсіонер в нашій країні. Це невеликі гроші, збільшити пенсію, дати можливість людям нормально прожити наступний рік, опалювальний сезон. Ви розумієте, яка велика катастрофа йде, а підтримати такі найбільш важливі верстви населення ви не можете. Тому я закликаю вас при доопрацьовуванні цього бюджету зверніть увагу, будь ласка, на цих людей і дайте людям можливість хоча б нормально жити. Це вкрай важливо, інакше ці люди подякують вам в особливий спосіб так, що вже більше не будете планувати ніяких бюджетів. Дякую. Галина Васильченко, фракція "Голос". Шановні колеги, кожен українець живе в якійсь громаді і завжди очікує надання якісних послуг в тій чи іншій громаді. Але як ці громади мають ефективно виконувати свої повноваження, якщо постійно ми урізаємо децентралізацію? З ініціативи уряду приходять в парламент відповідні законопроекти, аналогічно, як і зараз в бюджеті, знову врізаються можливості для того, щоби громади надавали свої послуги якісно і ефективно. Минулого року забрали військове ПДФО, цього року вже хочуть, щоби не 64 відсотки зараховувалось ПДФО в громади, а лише 60. Хочуть, щоби знову реверс забирався в держаний бюджет і тим самим зменшувалися бюджети громад. Я звертаюся до представників уряду звернути увагу при розгляді до другого читання на відповідні поправки, зокрема мої, 240-а щодо реверсу та 411-а щодо збереження ПДФО в розмірі 64 відсотки Для того, щоби наші органи місцевого самоврядування мали відповідний ресурс і могли належним чином виконувати свої повноваження. Крім того, хочу нагадати про законопроект, який безпосередньо дає можливість органам місцевого самоврядування допомагати ЗСУ, який прийнятий нами в парламенті 4 місяці тому за ініціативи Романа Лозинського номер 9559-д, і досі не підписаний Президентом. Колеги, якщо ми хочемо очікувати від громад, щоби українці отримували якісні належні послуги, ми маємо дбати про те, щоби в громадах були відповідні ресурси і гроші. І Кабінет Міністрів має відповідні ініціативи зі свого боку підтримувати і впроваджувати. Тому ще раз звертаюся про підтримку правок 240 і 411, у мене було дуже багато поправок, які стосуються і збільшення коштів на освітню субвенцію, і загалом які стосуються підтримки розвитку підприємництва, громад, на жаль, вони не були підтримані в комітеті. І я дуже сподіваюся тут на те, що Кабінет Міністрів займе державницьку позицію і відповідні важливі поправки будуть підтримані і розглянуті до другого читання і ми будемо мати якісний, ефективний бюджет для громад і для українців. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, шановні народні депутати, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка, колеги, займіть місця. Шановні друзі, відповідно до статті 157 Регламенту Верховної Ради України я ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови (реєстраційний номер 12000/П) про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік з урахуванням результатів голосування таблиці пропозицій. Шановні колеги, готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати.

За-247 Рішення прийнято. Шановні колеги, проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік (реєстраційний номер 12000) прийнятий у першому читанні. Відповідно до частини десятої статті 157 Регламенту Верховної Ради України схвалені Верховною Радою України висновки та пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України на 2025 рік набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради України. Шановні колеги, на Погоджувальній раді ми домовилися, що я нагадаю колегам, що у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України відхиленої головним комітетом пропозиції номер 155 я прошу Кабінет Міністрів України разом з Комітетом з питань бюджету забезпечити збалансованість показників проекту Державного бюджету на 2025 рік при підготовці його до другого читання. Дякую, колеги. По фракціях покажіть, будь ласка. Я не почув. Дякую. Шановні колеги, дякую. Це перше питання. Далі надійшла заява від двох фракцій з заміною на виступ. 3 хвилини – Лозинський і, я так розумію, з колегами. Будь ласка. Підписали фракція "Голос" і група "За майбутнє". Будь ласка. Шановні колеги, ми підійшли сьогодні до цієї трибуни з представниками абсолютно різних фракцій і груп, щоб нагадати: наш обов'язок очистити країну від всього російського; наш обов'язок до кінця цього року виконати норми Закону про деколонізацію; і наш обов'язок почути більш ніж 70 відсотків українців, які в соціологічних опитуваннях абсолютно цілком і повністю підтримують перейменування наших населених пунктів і повернення їм історичних назв, тому що це історична справедливість. Деякі колеги в цьому залі вважають, що вони переграли український інтерес. То я хочу вам сказати, що ні. І, Руслан Олексійович, якщо до нового року ви персонально як Голова Верховної Ради не знайдете вирішення перейменування п'яти міст, Рада буде заблокована. Ви повинні це знати, і ми це вже доказали. Тому я закликаю всіх присутніх, хто думає, що він переграв український інтерес, оця вся проросійська, прокомуністична шваль буде вичищена з України. Є час в спокійній атмосфері завершити і п'ять міст перейменувати. Геть Москву! Геть Росію з України! На жаль, ганебне провалення минулого разу перейменування населених пунктів на території України вже дає свої результати. Ми маємо абсолютно ганебну заяву так званих митців до ЮНЕСКО з приводу збереження особливого російського характеру Одеси. Ми маємо схожі якісь заяви у Полтаві, де хтось хоче зберегти пам'ятки, присвячені Петру І. Це все результат, зокрема, нашої недбалості, зокрема, того, що ми дали сигнал суспільству, що можна не виконувати Закон про деколонізацію. Ми маємо дати інший сигнал, тим паче, що суспільство змінилося. Понад 70 відсотків українців вважають, що підтримують деколонізацію, вважають, що маркер "руського міра" має зникнути з нашої мапи. Тому, парламент, не гальмуй! Парламент має підтримати такі ініціативи, парламент має завершити деколонізацію. Тому що геть від Москви! сьогодні хочу звернутися до вас, до тих, хто думає. А я вірю в те, що кожний, хто сидить у цьому залі, вміє думати. Я хочу вас повернути у 2008 рік – початок окупації Грузії. Тоді Росія окупувала частину Грузії. Пройшло 16 років, і сьогодні в Грузії проросійська влада, яка фальшує вибори і яка повертає Грузію під керівництво Росії. Все починається з малого, все починається з красивих речей, які потрібно повернути на мапу України. Тому ми змушені, ми зобов'язані перед нашими захисниками, перед кожним українським народом… Дякую. Шановні колеги, я теж, з вашого дозволу, відповім, особливо на заклики, які прозвучали тут. Дорогий Ігор, патріотизм – це не гасла і не крик, це щоденна і звитяжна робота на благо України. Слава Україні!

Шановні колеги, продовжуємо далі. Наступний законопроект 12128 – це проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про судовий збір" у зв'язку з Рішенням Конституційного Суду України від 13 травня 2024 року № року № 6-р(II)/2024 щодо забезпечення принципу обов'язковості судового рішення. А також альтернативний до нього 12128-1. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії цей і альтернативний до нього законопроект. Прошу голосувати.

Перепрошую? Шановні колеги, секундочку, да. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу шановних депутатів голосувати.

За-215 Рішення прийнято. Будь ласка, два – за, два – проти, колеги.

Дякую. Шановні колеги, дуже простий законопроект. Його прийняття викликано тим, що Конституційний Суд України визнав неконституційними декілька статей Закону "Про судовий збір". З урахуванням того, що він визнав надобтяжливим обов'язок позивача, на користь якого було прийнято рішення суду, сплачувати за розгляд апеляційної та касаційної скарги при невиконанні рішення суду державним виконавцем, при оскарженні його дій. Але рішення виписано таким чином, що злітає дві статті Закону "Про судовий збір", і це ставить в колапс всю судову систему. вкрай необхідно прийняти ці зміни. Вони абсолютно прості, абсолютно логічні, але це треба зробити до 14 листопада. Тому комітет вирішив прийняти цей закон, рекомендувати прийняти цей закон за основу та в цілому. Прошу колег підтримати. Дякую.

Шановні колеги, дійсно, це простий технічний законопроект, що стосується державного мита. "Європейська солідарність" готова підтримати його за основу і в цілому. Але мова там йде про суди. І от тільки що 247 народних депутатів проголосували проект бюджету на 2025 рік: бюджет суддів, бюджет прокурорів, бюджет ДБР, бюджет БЕБ, але не бюджет воюючої країни. Більше того, українці обурені тим, що вчора ті самі 240 депутатів проголосували за підняття зарплат членам Рахункової палати в три чи в п'ять разів. 350 тисяч на місяць – це політичний хабар друзям родини Зеленського тільки за те, що вони в Рахунковій палаті будуть абсолютно залежні від Банкової. І це проголосували ви. Це абсолютно не має нічого спільного з зобов'язаннями України перед нашими європейськими партнерами і міжнародними донорами, які, дійсно, вимагають реформи Рахункової палати, але її незалежності. А у вас інша історія: наглядові ради, державні підприємства, рахункові тепер, Укрзалізниці наглядові ради своїми людьми, яким ви платите політичний хабар, сотні тисяч гривень щомісяця, за лояльність. Тільки що ви проголосували бюджет, в якому ви залишаєте оці надмірні зарплати для одних і блокуєте мінімальне навіть підняття зарплат найзлиденнішим, до категорії яких сьогодні ви відносите вчителів, лікарів і інші категорії тих українців, які на своїх плечах тримають Україну. Окрема тема, що ви блокуєте інформацію про це. І коли вас… через вас, вірніше, країна не стане членом ЄС, то не в Урсули фон дер Ляєн запитуйте, чому, а в себе. Чому у вас півтора мільярда на марафон залишається? Чому у вас 100 мільйонів залишається на абсолютно пропагандистський сьогодні канал… Дякую. Шановні колеги, виступили всі фракції і групи, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займіть свої місця. Як ми домовлялися, почергово ставимо. я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судовий збір" у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 13 травня 2024 року № року № 6-р(ІІ)/2024 щодо забезпечення принципу обов’язковості судового рішення (реєстраційний номер 12128-1). Шановні колеги, готові? Прошу народних депутатів голосувати. Приймаємо за основу поки. Будь ласка, прошу голосувати. За-289 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судовий збір" у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 13 травня 2024 року № 6-р(ІІ)/2024 щодо щодо забезпечення принципу обов’язковості судового рішення (реєстраційний номер 12128-1). Прошу народних депутатів голосувати.

За-288 Рішення прийнято. Шановні колеги, одну секундочку, бо надійшла заява від двох фракцій, я так розумію, "Батьківщина" і хто? Колеги, підписуйте.

я… І "Платформа за життя та мир" про те, щоб оголосити реальну перерву для проведення консультацій з питань порядку денного Верховної Ради України та виголошення заяви. Шановні колеги, я оголошую перерву на 30 хвилин. Я прошу представників фракцій і груп, голів фракцій і груп, зібратися в мене. Шановні колеги, у нас невеликі ще пару оголошень. Виступ… перерва з заміною на виступ. Оголошення. Відповідно до статті 60 прим.1 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За християнські цінності". За християнські цінності! Не переплутайте. Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Петруняка Євгена Васильовича. Вітаємо. Християнські цінності будуть тепер захищені. Також у нас є ще створення ще одного міжфракційного депутатського об'єднання. 60 прим. Регламенту Верховної Ради України Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Протимінна діяльність". Співголови цього об'єднання – народні депутати Горенюк Олександр Олександрович та Герасименко Ігор Леонідович. Вітаємо. І перерва із заміною на виступ, "Слуга народу" та "Довіра". Пушкаренко Арсеній Михайлович. Будь ласка, 3 хвилини. Шановний головуючий, шановні колеги, дорогі українці! Україна продовжує сьогодні свою боротьбу не тільки на військовому, але і на дипломатичному фронті. І зрозуміло сьогодні, що ні політики, ні дипломати не мають права знехтувати усіма зусиллями наших сил безпеки і оборони, і ті жертви, які вони несуть уже понад 10 років, майже 11 у війні з Росією, не тільки за нашу свободу і незалежність, а й за всю архітектуру безпеки Європи. План перемоги, який був представлений Президентом України світовій спільноті і всередині нашої держави, містить практичні кроки, які очікували наші союзники у досягненні імплементації української Формули миру як єдиного механізму до повернення справедливого і сталого миру в Україні, яке основане саме на міжнародному праві і Статуті ООН. власне, у своєму виступі я хотів би також акцентувати на міжпарламентській роботі сьогодні великій, яка проводиться сьогодні Верховною Радою України, шановні колеги, вашими зусиллями в різних напрямках і з багатьма, з багатьма країнами, парламентами світу. Минулі два тижні були дуже продуктивні саме на міжпарламентській роботі. Це 149-а Генеральна Асамблея Міжпарламентського союзу у Женеві. Це найбільша організація, яка об'єднує 180 парламентів і якій вже понад 130 років. Делегацію очолював перший віцеспікер пан Корнієнко. Ми зробили все для того, щоб Україна залишалася у фокусі уваги на цій найбільшій Генеральній асамблеї парламентів світу, тому що парламенти приймають політичні рішення, парламенти стежать за санкційною політикою своїх держав, держав світу дають нам можливість переконувати наших колег і через них впливати на уряди щодо підтримки України. Чого варто згадати нещодавнє рішення одного одного з парламентів про передачу БТРів, іншого, про передачу системи Patriot, я кажу про Болгарію і Румунію, саме слово парламентів стало вирішальним. Наша делегація на АСЕАН, це Тихоокеанський регіон, потужна робота на чолі з головою комітету Мережко. І сьогодні, працюючи з державами Глобального Півдня, ми працюємо, починаючи від Австралії, закінчуючи державами Латинської Америки, де зараз також перебуває наша делегація, і в ряд держав здійснено візити вперше взагалі в історії, я про Коста-Ріку, про Панаму, про Беліз. На найвищому рівні сьогодні наші парламентарі працюють, розповідають про українську Формулу миру і переконують підтримувати України. Це парламентський саміт Кримської платформи, понад 70 учасників парламентарів, керівників парламентів з усього світу, і це ще раз свідчення того, що держави світу об'єднуються навколо територіальної цілісності і підтримки нашого суверенітету. Тому я хочу зазначити, що сьогодні всі разом ми повинні робити все, щоб максимальна кількість держав світу, в тому числі Глобального Півдня, підтримували України і підтримували українську Формулу миру. Слава Україні! 12000/П як "за". Народний депутат України Васильєв Ігор. (Шум у залі) Васильєв Ігор. І також Володимир Ар'єв, також просить визнати його голос як врахований "проти", як врахований проти проекту Постанови 12000/П. Тому така от інформація. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні не завершено, але я дякую всім за результативну роботу на цьому тижні. Оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Про час і місце його продовження вам буде повідомлено завчасно. Нагадую вам про Дякую.